Luka (HDZ)** i predlažem da pređemo na sedmu današnju točku - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 46 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom, a zakon raspravljat ćemo sukladno odredbama poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za pravosuđe, Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Da li želi predstavnik predlagatelja? Da. Ministrica pravosuđa, gospođa Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici pred nama je Zakon o odvjetništvu u drugom čitanju. Zakonom o odvjetništvu uređuje se ustrojstvo i djelovanje odvjetništava, a donesen je 1994. godine. Jedan od bitnih razloga za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu je usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i to posebno s odredbama direktive iz ožujka 1977. godine i direktive iz veljače 1998. 1998. godine koje se isključivo odnose na mogućnost pružanja prekograničnih usluga i položaj odvjetnika iz država članica Europske unije. Radi usklađivanja sa direktivama Europske unije, prijedlog zakona dostavljen je i na mišljenje europskoj komisiji koja je dala pozitivno mišljenje i prijedloge da se pojedine odredbe glede reguliranja pravnog statusa stranih odvjetnika dorade u njihovom izričaju. Konačni prijedlog zakona razlikuje se od prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje upravo u dijelu usklađivanja s direktivama Europske unije, a na temelju primjedaba Europske komisije te posebno u odnosu na način i nadležnost za donošenje tarife sukladno prijedlozima zastupnika. Prema sada važećem Zakonu o odvjetništvu, strani odvjetnici ne mogu obavljati odvjetničku djelatnost na području Republike Hrvatske već s iznimkom mogu zastupati samo u arbitražnim postupcima. Ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o odvjetništvu stranim bi se odvjetnicima omogućilo obavljanje odvjetništva u Republici Hrvatskoj na način kako je to uređeno u susjednim zemljama članicama Europske unije. Strani odvjetnik koji je u matičnoj državi stekao pravo obavljanja odvjetničkog poziva može u skladu s uvjetima koje propisuje ovaj zakon u Republici Hrvatskoj obavljati odvjetnički poziv pod nazivom odvjetnik, odvjetnički poziv pod nazivom zanimanje iz svoje matične države i odvjetničke radnje. Kao matična država smatra se ona država u kojoj odvjetnik ima prema propisima te države pravo obavljati odvjetnički poziv kao zanimanje. Za odvjetnike koji će odvjetnički poziv obavljati pod nazivom odvjetnik, propisano je da se ispit iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske provodi prema programu polaganja pravosudnog ispita koji je propisan posebnim zakonom. U Zakonu o pravosudnim vježbenicima i pravosudnom ispitu određuje se da će ministar pravosuđa pravilnikom utvrditi program za polaganje pravosudnog ispita, a tim će se pravilnikom propisati i program po kojem će se polagati ispit za poznavanje pravnog poretka za strane odvjetnike. Odvjetnici koji će odvjetnički poziv obavljati pod nazivom zanimanje iz svoje matične države, nemaju obvezu polaganja ispita iz poznavanja pravnog poretka jer sposobnost obavljanja poziva i poznavanje pravnog poretka dokazuju u praksi kroz najmanje tri godine redovnog i uspješnog rada, a što predstavlja uvjet za upis u imenik Hrvatske odvjetničke komore. koje mogu pružati pravne usluge koje uključuju usluge savjetovanja o pravu svoje matične države, o pravu Europske unije i o međunarodnom pravu. Odredbe ovog zakona koje se odnose na status stranih odvjetnika u Republici Hrvatskoj primjenjivati će se nakon što Republika Hrvatska postane punopravna članica Europske unije. Osim izmjena i dopuna ovog zakona koje se odnose na obavljanje odvjetničkog zanimanja stranih odvjetnika u Republici Hrvatskoj, predlažu se i sljedeće izmjene i dopune i to: Odvjetničko društvo sada se može osnovati samo kao javno trgovačko društvo, ovim prijedlogom izmjena zakona predlaže se da se može osnovati i kao društvo sa ograničenom odgovornošću i određuje se kao najniži iznos temeljnog kapitala 350 tisuća kuna. Radi zaštite stranaka od opasnosti nastanka štete usred greške, nepažnje, propusta ili nemarnosti u radu odvjetnika predlažu se odredbe koje se odnose na osiguranje od odgovornosti koje je dužan odvjetnik, odnosno odvjetničko društvo sklopiti sa osiguravajućim društvom. ne sklapanje ugovora predstavlja težu povredu odvjetničke dužnosti. Naime do sada nije bilo sankcije ukoliko se odvjetnik nije osigurao od odgovornosti. Radi uvođenja potpunoga reda i discipline u radu odvjetnika predlaže se postrožiti odgovornost odvjetnika na način da se kao disciplinska mjera propisuje i i da odvjetnik može trajno izgubiti pravo na obavljanje odvjetništva, a također se predlaže da se rok zastare za progon zbog teže povrede dužnosti i ugleda odvjetnika od dvije godine produži na četiri godine. Izuzetno značajno pitanje o kojem je u ovom Hrvatskom saboru na prvom čitanju prijedloga bila posvećena posebna pažnja jest odvjetnička tarifa i tko je nadležan za njeno donošenje. U sadašnjem zakonu odredba članka 18. propisano je da odvjetničku tarifu donosi samostalno Hrvatska odvjetnička komora. Obzirom na rasprave u javnosti koje su se odnosile na visinu odvjetničke tarife i način njene primjene, odnosno na obračun nagrade odvjetnika u prijedlogu ovog zakona, bilo je predloženo u prvom čitanju da odvjetničku tarifu donosi Hrvatska odvjetnička komora uz suglasnost Hrvatskog sabora. U saborskoj raspravi je posebno bilo istaknuto da s obzirom na visoke nagrade odvjetnika, građanima često puta je onemogućen pristup sudu i zaštita njihovih prava, prava i interesa. Stoga su bili iznijeti prijedlozi da se visina nagrade odvjetnika odredi u skladu sa socijalnim i gospodarskim prilikama i platežnom mogućnošću građana Republike Hrvatske uvažavajući načelo jednakosti davatelja i primatelja usluga. Glede nadležnosti za donošenje tarife u raspravi su iznijeti stavovi da rješenje koje je dano u prijedlogu ovog zakona treba mijenjati. U raspravi su dani prijedlozi da se ovaj prijedlog promijeni te da tarifu donosi Hrvatska odvjetnička komora uz suglasnost ministra pravosuđa koji je dužan voditi računa o socijalnim i gospodarskim prilikama ili da se odvjetnička tarifa propiše zakonom. Razmatrajući i uvažavajući iznesene prijedloge u konačnom prijedlogu ovog zakona predlaže se da odvjetničku tarifu donosi Hrvatska odvjetnička komora uz suglasnost ministra pravosuđa. Kod davanja suglasnosti ministar pravosuđa dužan je voditi računa o socijalnim i gospodarskim prilikama te jednakosti u položaju primatelja davatelja usluga s obzirom na njihovu nejednakost u stručnom znanju u ovom području. Predlagatelj smatra da je upravo ovakav izričaj vrlo važan jer određuje da ministar pravosuđa kod davanja suglasnosti na tarifu dužan voditi računa o zaštiti socijalnih i gospodarskih interesa, a ne da se isključivo određivanje tarife i njene visine prepusti Odvjetničkoj komori kao strukovnoj udruzi. Evo gospođe i gospodo saborski zastupnici ovo je ukratko o konačnom prijedlogu Zakona, o izmjenama i dopunama zakona o odvjetništvu. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena gospođo ministrice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, a naravno i sve one institute koji su ugrađeni u ovaj konačni prijedlog zakona, a rezultat su rasprave o ovom prijedlogu zakona u ovom Visokom domu, s obzirom na redovnu saborsku proceduru, u smislu donošenja samog propisa. ovom prilikom treba istaknuti da je jedan od razloga, odnosno jedan od najbitnijih razloga za donošenje ovog zakona usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Naime, u okvirima pregovora s Europskom unijom ili pregovaračkog procesa pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga predstavlja područje u okviru kojeg treba nedvojbeno zakonski definirati dva vrlo bitna područja, a koja se odnose i na položaj odvjetništva u Europskoj uniji, ali i na uvjete prekograničnog pružanja odvjetničkih usluga. vrlo osjetljivim pravnim pitanjima, s jedne strane određene ustavnopravnom normom koja definira odvjetništvo kao samostalnu i neovisnu službu koja u skladu sa zakonom osigura svakome pravnu pomoć i posebnim zakonom koji uređuje ustrojstvo i djelovanje odvjetništva kao samostalne službe koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa. Prema sada važećem zakonu, dakle Zakonom o odvjetništvu strani odvjetnici ne mogu ili nemaju zakonskih preduvjeta, zakonskih mogućnosti obavljati odvjetničku djelatnost na području Republike Hrvatske i upravo ovim zakonom ili preciznije kazano sve zakonske odredbe koje se odnose na status stranih odvjetnika u Republici Hrvatskoj primjenjivat će se nakon što Republika Hrvatska postane punopravna članica dakle u tom smislu upravo ovaj propis omogućava ili osigurava pravni temelj da se to i dogodi. po sadašnjem propisu, dakle po zakonu da pravo na obavljanje odvjetništva se stječe upisom u imenik odvjetnika koji se vodi pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori, a primjera radi i koliko je ova materija uistinu interesantna odvjetničku, dakle u imenik odvjetnik koji se vodi pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori jest i hrvatsko državljanstvo. Dakle, predmetnim izmjenama i dopunama zakona i stranim bi se odvjetnicima omogućilo obavljanje odvjetništva u Republici Hrvatskoj, naravno po ispunjavanju zakonom prpisanih uvjeta. Upis u imenik stranih odvjetnika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori mislim da to i ovom prilikom i u mislu potpore ovom zakonskom prijedlogu treba naglasiti su sljedeći. Dakle i poslovna i zdravstvena sposobnost, da osoba nije pod istragom, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenih djela koja se vode po službenoj dužnosti, da je dostojna obavljanja odvjetništva, da ne obavlja poslove koji su nespojivi sa odvjetništvom, da ima ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti, da ima prostor i opremu potrebnu za obavljanje odvjetničke djelatnosti i naravno da položi ispit iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske prema programu za polaganje pravosudnog ispita ili jednog segmenta dijela samog pravosudnog ispita. Dopustite mi da se osvrnem na tri pitanja koja su bila sukus ili sukus naših rasprava ili na koji su se u samoj raspravama u ovom u ovom Viskom domu u javnosti vodile možda i najveće rasprave, polemike, davali najrazličitiji prijedlozi i zasigurno je to je to prva ta tema ili prvi set problema bio vezan za odvjetničku tarifu ili propisivanje, način određivanja odvjetničke tarife, pa evo u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice i ovom prilikom treba istaknuti da upravo ova nova zakonska rješenja apsolutno treba poduprijeti jer su u krajnjoj liniji ona i rezultat tih rasprava i stručne javnosti i rasprava u Hrvatskom saboru. Dakle, nedvojbeno je da odvjetnici imaju pravo na nagradu za svoj rad i isto tako na naknadu troškova u svezi s obavljenim svojim radom, a sve sukladno tarifi koji utvrđuje i donosi, ponavljam utvrđuje i donosi komora i sad je prihvaćeno rješenje uz suglasnost ministra pravosuđa. Međutim, ministar pravosuđa kod davanja suglasnosti vodi računa o zaštiti socijalnih i gospodarskih interesa te jednakosti u položaj primatelj i davatelj usluga s obzirom na njihovu nejednakost u stručnom znanju kojim raspolažu. Dakle, cjelokupna procedura donošenja i usvajanja odvjetničke tarife odvijale bi se po sljedećoj proceduri. Prvo, Hrvatska odvjetnička komora dužna je donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika i istu dostaviti Ministarstvu pravosuđa na suglasnost. Drugo, ministar pravosuđa će prije davanja suglasnosti na tarifu prethodno zatražiti mišljenje gospodarsko socijalnog vijeća i pri tome voditi brigu o zaštiti socijalnih i gospodarskih interesa te nejednakosti u položaju primatelja i davatelja usluga. I sad se postavlja pitanje što se događa u onoj situaciji kad ministar pravosuđa u izloženom smislu ne da suglasnost na tarifu, u toj situaciji Odvjetnička komora dužna je u daljnjem roku od dva mjeseca iz raditi novi prijedlog tarife koji je usklađen sa primjedbama i preporukama i takav prijedlog dostaviti ministru pravosuđa, a u slučaju ili situaciji da Hrvatska odvjetnička komora ne udovolji u rokovima utvrđenim ovim zakonom i ne dostavi usklađenu tarifu tarifu ministar pravosuđa donijet će privremenu tarifu o nagradama i naknadama troškova za rad odvjetnika. Eto upravo je na ovaj način vrlo kvalitetno uređen ovaj institut i Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ga kao takvog uistinu podupire. Drugi set pitanja o kojima smo raspravljali i vodili rasprave, u smislu prvog čitanja u ovom zakonskom prijedlogu, odnosio se na i na osiguranje ili jedan segment osiguranja i na uvjete za upis u imenik odvjetnika. Što se tiče osiguranja, vrlo kratko, dakle radi zaštite stranaka od opasnosti od nastanka štete uslijed greške, nepažnje, propusta ili nemarnosti u radu odvjetnika propisuje se najniža osigurana svota po osiguranom osiguranom slučaju i to u iznosu od 800 tisuća kuna, kao i obveza da svaki odvjetnik, osnivač odvjetničkog društva s ograničenom odgovornošću mora biti osiguran na najnižu svotu od 9 milijuna kuna. kao dodatne uvjete za upis u imenik odvjetnika propisuje se i obveza sklapanja ugovora o osiguranju od odgovornosti za obavljanje odvjetničke službe. Isto tako odvjetnik je dužan dati izjavu da ima opremu i prostor koji su potrebni i primjereni za obavljanje odvjetničke službe. Kandidat za odvjetnika prije nego što bude u imenik odvjetnika, ovo ističem kao vrlo bitnu novost kao novu, dužan je položiti ispit iz poznavanja odvjetničke etike i tarife o nagradama i naknadama troškova za rad odvjetnika. Bitno je istaknuti i to da Hrvatska odvjetnička komora donosi pravilnik kojim se uređuje, dakle samostalno donosi pravilnik kojim se uređuje polaganje ispita, poznavanja kodeksa odvjetničke etike i tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Napominjem da je samo državljanstvo država članica Europske unije ili pak druge države potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru kod upisa u imenik odvjetnika u Republici Hrvatskoj izjednačeno u tom smislu prava i obveza sa hrvatskim državljanstvo i isto tako bitno je napomenuti onu izmjenu koja se dogodila u odnosu na članak 60. kojim je bilo propisano da protiv rješenja koje se odnosi na stjecanje mirovanje i obustavu i gubitak prava na odvjetništvo u kom smislu i na koji način dakle se zaštićuju prava odvjetnika koji u tom smislu ima mogućnost izjavljivanja prava žalbe i naravno propisane na koji način se u njegovoj žalbi samim tim njegovim pravima i obvezama rješava sve to detaljno dakle, regulirano ovim propisom. Zaključujem da je evo nakon redovne procedure, nakon uistinu stručne rasprave i rasprave nas saborskih zastupnika u ovom Visokom domu o svim ovim bitnim institutima uslijedio Konačni prijedlog Zakona o odvjetništvu koji je vrlo kvalitetan i ima kvalitetna rješenja i u tom smislu ga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice naravno podupire. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Pojedinačno, gospodin zastupnik Grbić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice, poštovane kolegice i kolege. Prije nego što se osvrnem na razlike između konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu i prijedloga zakona, želim još jednom naglasiti važnost ovih izmjena i dopuna. Temeljni razlog za donošenje izmjena i dopuna zakona vidimo u potrebi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom ali i potrebi da se neke njegove odredbe prilagode vremenu, jer se isti zakon nije mijenjao od 1994. godine mišljenjima stručne i druge javnosti. Sjetimo se samo inicijativa udruga u pogledu drugačijeg normiranja tarifa i naknadama za rad odvjetnika, ali isto tako i negodovanje građanina da neka postupanja odvjetnika u pogledu obračuna odvjetničkih tarifa. Prema važećim odredbama zakona strani odvjetnici nisu mogli obavljati odvjetničku djelatnost na području Republike Hrvatske izuzev u arbitražnim postupcima. Republika Hrvatska u okviru pregovora s Europskom unijom treba izvršiti prilagodbu s direktivama koje se odnose na odvjetništvo. Vrednujući potrebu usklađenja ovog zakona s propisima uzevši u obzir da se ovaj zakon nije mijenjao cijeli niz godina, vrednujući prijedloge i primjedbe zastupnika i radnih tijela Hrvatskog sabora predlagatelj liste usvojio i ugradio u konačni prijedlog zakona. Primjedbe su se uglavnom odnosile na dosadašnji obračun nagrada za rad odvjetnika za koji je uvrijeđeno mišljenje da su nagrade previsoke, te da se obračunavaju za svaku procesnu radnju koju odvjetnik obavi. Također je predloženo da tarifu donosi Hrvatska odvjetnička komora u suglasnost ministra pravosuđa, vodeći računa o socijalnim i gospodarskim prilikama. Izražavam zadovoljstvo što je predlagatelj prihvatio date prijedloge i izmijenio predloženi članak 3. na način da su suglasnost na tarifu, da je ministar pravosuđa vodeći računa o zaštiti socijalnih i gospodarskih interesa, jednakosti u položaju primatelja i davatelja usluga. Znamo da i države članice Europske unije pitanje odvjetničke tarife prepuštaju slobodnom uređenju svake članice. Za istaknuti je da prema izvješću Europske unije u većini država članica naknade za profesionalne udruge ugovaraju se slobodno između pružatelja usluga ali isto tako valja naglasiti i stajalište Europske komisije da su regulaturne mjere države nužne radi obavljanja učinkovitog nadzora nad radom profesionalnih usluga, ali i zaštite slobode tržišnog natjecanja budući da se radi o širem interesu. Hrvatska odvjetnička komora prema postojećim propisima donosi odvjetničku tarifu, a ujedno predstavlja udruženje odvjetnika koje tu tarifu primjenjuje i prema kojoj naplaćuje naknade i nagrade za svoj rad. Svjedoci smo nezadovoljstva dijela javnosti i građanstva, poznati su pojedinačni slučajevi kršenja tarifnog sustava, a u prigovorima stranaka opet se odlučuje u okviru tijela Hrvatske odvjetničke komore, te mogućeg djelovanja neovisnog tijela. Isto tako smatram da je važna promjena predložena u članku 36. h, koji propisuje da tijela Hrvatske odvjetničke komore pri odbijanju upisuju odvjetnika i brisanju iz imenika moraju navesti razloge za takve odluke. S obzirom na naprijed iznijeto kao i činjenicu da je predlagatelj uvažio rekao bih sve prijedloge i primjedbe iz prvog čitanja zakona, siguran sam da će razmotriti i prihvatiti dobre prijedloge i primjedbe saborskih odbora kao i one iznijete u ovoj raspravi, podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu. Hvala. zahvaljujem na raspravi i na podršci donošenju ovoga zakona, čime smo apsolvirali još jedan da tako kažem europski zakon kojim ispunjavamo obvezu iz Poglavlja slobode kretanja kapitala i pružanja usluga, ali svakako i odredbama o regulativi u dijelu u dijelu odvjetničkih tarifa, kao i sustavom besplatne pravne pomoći koji je zakon već donijet, pridonest ćemo tome da nijednom hrvatskom građaninu ne bude onemogućen pristup sudu iz razloga što ne može snašati snašati troškove postupka. Amandmane Odbora za zakonodavstvo u cijelosti prihvaćamo koji su uglavnom nomotehničke i izričajne naravi i donose poboljšice i u dijelu u kojemu govore o pojašnjenju uvjeta za upis stranih Hvala. Odlučivat ćemo i glasovati kada se steknu uvjeti. Dame i gospodo zastupnici zaključit ćemo današnje zasjedanje i najavljujem da sutra u 9 i 30 sati počinjemo sa točkom Prijedlog zakona o privatnim detektivima. Dakle u 9 i 30 sati. Doviđenja i prijatno svima. Hvala.